Prelazimo na novu točku dnevnog reda, to je: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu. Zamjenik ministra će dobiti uvodnu riječ i tada ćemo imati pauzu do 15,00 sati. Dozvolite da nastavim samo.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 Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. Izvješća ste primili na sjednici. Ja bi zamolio zamjenika ministra, gospodina Ledinskog uvodno. Izvolite zamjeniče ministra.

prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu Ministarstva socijalne politike i mladih. Mogu nadam se u nekoliko rečenica prezentirati jedan izuzetno važna zakon koji u sustavu socijalne skrbi omogućava pretpostavku ne samo da se usluge udomiteljstva dalje razvijaju, već da se usluge udomiteljstva koje prema sadašnjoj zakonskoj regulativi su izuzetno ugrožene. U ovom trenutku opstanu sa perspektivom da se mogu vrlo kvalitetno razvijati. Naime, važećim Zakonom o udomiteljstvu iz 2011. godine koji je stupio na snagu 10. kolovoza 2011. godine, uređeno je ovo kao što rekoh izuzetno važno područje. Sam sustav socijalne skrbi definiran je Zakonom o socijalnoj skrbi koji je donio ovaj saziv Hrvatskog sabora u ožujku 2012. godine kao temeljni zakon kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi. Udomiteljska skrb predstavlja zamjensku, obiteljsku skrb djetetu ili odrasloj osobi koja svoje životne potrebe ne može ostvariti u vlastitoj obitelji. Ta važna činjenica prijedlogu, i u ovom prijedlogu izmjene Zakona o udomiteljstvu. Važeći Zakon o udomiteljstvu i njegove provedbene propise potrebno je dakle uskladiti sa našim temeljnim zakonom, Zakonom o socijalnoj skrbi. Isto tako potrebno je uskladiti odredbe zakona o udomiteljstvu koje se odnose na postupak ostvarivanja prava vezanih uz usluge izvan institucijske skrbi u udomiteljskoj obitelji. Osnovica na temelju koje se utvrđuje iznos udomiteljske naknade, te druga važna pitanja veza uz obavljanje udomiteljstva. U okviru reforme sustava socijalne skrbi, posebna pažnja posvećena je poticanju i razvijanju izvan institucijskih usluga te unaprjeđenju udomiteljstva, a osobito smještaja djece u udomiteljsku obitelj. I iako treba težiti uvijek više obrazovnom standardu, budućih udomitelja podaci govore da od 12 europskih zemalja samo 1 zemlja propisuje određeni i završeni stupanj stručne spreme, dok u drugim zemljama ne postoje propisani uvjeti vezani uz obrazovni status udomitelja. Već se prvenstveno od udomitelja zahtjeva da posjeduju specifična znanja i vještine potrebne za skrb o djetetu. U navedenom cilju smanjuje se uvjet stupnja obrazovanja sa srednjoškolskog na osnovnoškolsko obrazovanje. Isto tako tijekom primjene Zakona o udomiteljstvu uočeni su problemi koji se prvenstveno odnose na složenost postupka ostvarivanja prava za davanje dozvole za obavljanje udomiteljstva. Stoga je postupak ovim našim prijedlogom bitno pojednostavljen, a posebice kod srodničkog udomiteljstva kod kojeg se uvodi ubrzani postupak za davanje dozvola za udomiteljstvu. Kako bi se u najboljem interesu mladih, punoljetnih osoba koje se nakon završenog školovanja ne mogu zaposliti, osigurala daljnja skrb u udomiteljskoj obitelji. Predloženim izmjenama produžuje se smještaj u udomiteljskoj obitelji i godinu dana nakon završetka školovanja, u slučaju kada se korisnik ne može zaposliti te se na taj način prepoznaje prepoznaje aktualna situacija u društvu i želi se tim mladim ljudima omogućiti svojevrsni time out, svojevrsni predah i svojevrsna prilika za osamostaljenje. prvi puta je uvedeno profesionalno udomiteljstvo za najzahtjevnije potrebe korisnika. Međutim, i taj primjer pokazuje da ukoliko se jedna hvale vrijedna ideja, kvalitetno ne pripremi, ne osiguraju svi preduvjeti od financijskih, stručnih i provedbenih. Da je moguće da jedna sjajna ideja u krivom trenutku, i na krivi način, na krivom mjestu plasirana ne bude uspješno realizirana. Stoga procjenjujemo da trenutno za ovu vrstu udomiteljstva nije moguće ispuniti, dakle takve odgovarajuće postpovne i financijske pretpostavke ali smo već danas spremni pripremiti sve ono što je potrebno da bi sutra profesionalno udomiteljstvo i kod nas saživjelo kao jedna hvale vrijedna i važna kategorija socijalnih usluga. Predloženim izmjenama omogućava se da i u nesrodničkom udomiteljstvu iz opravdanih razloga dobna razlika između udomitelja i udomljenog djeteta može biti manje od propisane. Isto tako uvodi se gornja dobna granica za udomitelje koji skrbe o djetetu na način da udomitelj ne može biti osoba starija od 60 godina osim kada se radi o srodničkoj obitelji. Isto tako ovim se prijedlogom omogućava da udomitelj samac može skrbiti o najviše dvoje djece, a ne kao do sada samo u slučaju kada se radi o braći i sestrama. Obzirom da je Zakonom o socijalnoj skrbi na jedinstven način uređeno pitanje mreže svih socijalnih usluga na području RH što naravno uključuje i usluge udomiteljstva Zakonom o udomiteljstvu nije potrebno uređivati pitanje mreže udomitelja te je predloženo da iste ne trebaju biti predmet ovog zakona. Izmjenama zakona koje danas predlažemo dio kaznenih odredbi predloženo je brisati jer je ocijenjeno da iste po naravi i težini ne podliježu prekršajno-pravnoj odgovornosti posebno i iz razloga što se dio navedenih odredbi odnosi na obveze udomitelja koje su sadržane u udomiteljskom ugovoru kao obaveznom pravnom odnosu. I da sumiram, i ovaj primjer Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu uvjeri smo da je kvalitetni pokazatelj kako u kojem roku i na koji način Ministarstvo socijalno, politike i mladih koje je zaduženo nadležno za one socijalno najosjetljivije skupine pravovremeno reagira kako bi se upravo ti ljudi na najkvalitetniji mogući način zaštitili jer oni imaju najmanje vremena i najbrže su izloženi različitim rizicima. Ispred predlagača uvjeren sam da ovim prijedlogom zakona kao što sam rekao na početku ne samo štitimo udomiteljstvo kao jedan od izuzetno vrijednih, humanih i i potrebnih oblika socijalnih usluga i socijalne skrbi već omogućavamo kvalitetne pretpostavke za razvoj tog udomiteljstva i za brigu o onima o kojima najčešće puno govorimo, često s riječi treba prijeći na djela, dakle naših korisnika svih dobnih skupina, a posebno smo usmjereni na djecu gdje je gdje je hitno kvalitetno i brzo potrebno u najkraćem roku reagirati. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala zamjeniku ministra, gospodinu Ledinskom. Imamo ispravak netočnog navoda na vaše izlaganje. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. s postojećim zakonom ugrožen institut udomiteljstva. Upravo suprotno. Mi smo novim zakonom važećim zakonom u privremeno financiranje za 2012.godinu osigurali sredstva za profesionalne udomitelje, a vidimo u novom proračunu odnosno kako je donesen novi proračun da su ta sredstva gotovo smanjena za polovicu. Isto tako ne mogu se složiti sa činjenicom da se sa ovim novim prijedlogom zakona pospješuje udomiteljstvo tim više što vraćate neke stare odredbe kao što su institut rješenja, a rješenje kao rezultat upravnog spora uvijek dovodi do prolongiranja primjene, a isključenjem uputnice kao alata za brzu primjenu socijalnog prava posebno je opasno u udomiteljstvu za djecu, poglavito ono što smo u važećem zakonu donesli da moramo provesti, a to je zapravo i naputak EU … i mislim da će i to biti dijelom i motiv monitoring EU kod udomiteljstva gdje se od nula do tri godine jer smo išli na deinstitucionalizaciju. **Batinić, Milorad Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ukoliko ne otvaram raspravu i utvrđujem stanku do 15,00 sati. Krećemo u 15,00 raspravom po klubovima. Hvala. Hvala vam